Колеги, прошу заходити в зал.

Готові? Отже, прошу провести реєстрацію і зареєструватись.

Зареєстровано 234 народних депутати України. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження у нашого колеги Сергія Висоцького. Привітаємо Сергія з днем народження! Вітаю, друже! (Оплески) Колеги, вчора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня незалежності України. Прикро вражений таким рішенням. Але чи буде парад, не їм вирішувати. Для патріотів України День незалежності – головне свято, адже за самостійність і державність віддавали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників, кращих доньок і синів України, загинули за незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п'ятий рік. Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за волю України, учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових 24 серпня 19-го року вийти на Хрещатик і пройти парадом незалежності головною вулицею держави. Беріть у свої руки бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну, під гаслом "Слава Україні!" і під гімн "Зродились ми великої години". Я буду там разом з вами. До зустрічі на Хрещатику у День незалежності України. І, колеги, хочу вам нагадати, що лишилась невелика кількість правок, і завтра, 11 липня, об 11 годині ми переходимо до прийняття Виборчого кодексу про відкриті списки. Завтра, 11 липня, об 11 годині. Хочу нагадати: це було зобов'язання усіх політичних партій. І, колеги, завтра буде фактично заключний

кожного народного депутата – бути на своєму робочому місці. Я звертаюсь до громадян України. Якщо деякі депутати будуть вважати, що виборча кампанія для них важливіша, якщо вони будуть на округах, нагадувати їм, що їхнє місце в залі Верховної Ради України. Тим, хто не прибуде завтра на сесію, я впевнений, українські громадяни дадуть їм відповідну правильну оцінку під час виборчої кампанії. Завтра усі народні депутати мають бути на своєму бойовому пості в українському парламенті. Хочу нагадати, окрім питання про відкриті списки, завтра буде питання проект Закону про заручників. Завтра буде питання, проект Закону про військових капеланів, де ми підтримуємо військових капеланів. Завтра буде питання про шахтарів, про підтримку українських шахтарів в Радехові, і на Донеччині, і на Луганщині. Завтра буде питання про сонячні батареї, про підтримку наших громадян, яких сьогодні це питання надзвичайно турбує. І тому кожен народний депутат має бути на робочому місці. Якщо буде рішення комітету, завтра буде і кадрове питання. Насичений робочий день, насичений робочий четвер, фактично, заключний день нашої роботи. Тому я прошу до великої відповідальності кожного. Цей день в великій мірі буде визначати і те, як люди будуть згадувати нашу восьму каденцію. Кожен завтра має бути на робочому місці. Якщо ми будемо бачити проблеми з явкою, я буду публікувати перелік народних депутатів в газеті Верховної Ради України "Голос України", щоб виборці змогли зробити висновок і дати оцінку кожному, хто не прибуде завтра сесійний зал Верховної Ради України. Отже, переконаний, усі розуміють важливість і відповідальність завтрашнього дня і, переконаний, усі будуть на своєму робочому місці, на своєму бойовому посту. як ви пригадуєте вже за всі роки, в нас виступи від депутатів. Не від фракцій, а від депутатів. Тому кожного, хто бажає взяти участь в обговоренні, прошу провести запис. Поки йде запис, ще вам наголошу, колеги. Сьогодні робоча група підготує перелік тих правок, які будуть пропонуватись до Виборчого кодексу. Зранку ці правки будуть роздані кожному народному депутату. Не лякайтесь, їх буде немала кількість, їх буде, можливо, і 5, і 10 сторінок, але всі вони будуть опубліковані на сайті Верховної Ради України, і всі вони будуть роздані народним депутатам України. Ви зможете ознайомитись подетально з тим, як буде виглядати кінцевий, завершальний варіант Виборчого кодексу. Я закликаю всіх до уваги, детально прочитати і підготуватись до голосування. А зараз я буду надавати слово для виступу. Ленський передає слово для виступу Галасюку. І приготуватися – Спориш. Будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, шановні співгромадяни, у Президента Зеленського заявили, що мораторій на експорт лісу-кругляка є неефективний і його треба переглянути. Ми з вами в цьому залі прийняли десятирічну заборону на вивезення необробленого лісу з України для того, щоб зберегти легені України, для того, щоб не дати перетворити Україну на сировинну колонію, для того, щоб не дати перетворити нашу країну на пустелю. А сьогодні нинішній Президент, як і попередній, хоче піддати ревізії цей надзвичайно важливий закон. Ви пам'ятаєте, як Порошенко намагався скасувати мораторій на експорт лісу для того, щоб отримати черговий кредит від Євросоюзу, піддаючись цьому ганебному шантажу, залишаючи без роботи українців, залишаючи без лісу Україну. Але команда Радикальної партії і всі проукраїнські люди в парламенті, ми не дали скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка. І сьогодні він діє і дуже ефективно. Я наведу вам лише факти і офіційні дані. Випуск деревообробної промисловості тільки за два роки дії закону зріс на 45 відсотків. Експорт продукції в деревообробці в доларовому еквіваленті зріс на 42 відсотки, а в меблевій промисловості – на 48. Індекс промислового виробництва в деревообробці в 6 разів вищий, а в меблевій – в 10 разів вищий, ніж в середньому в українській промисловості. Несировинний експорт – плюс 13 мільярдів гривень. Капітальні інвестиції зросли більш ніж в половину. Це мільярди гривень, які пішли в українську економіку, на якій створені сотні нових виробництв і робочих місць, тисячі робочих місць в Україні. Мораторій – це та політика, яка потрібна для захисту екології і для відродження української промисловості. Ті, хто виступають проти нього для того, щоби взяти черговий кредит Міжнародного валютного фонду чи Євросоюзу, вони здають національні інтереси України. Я абсолютно переконаний, що українське суспільство не дасть жодному Президенту, жодним міністрам чи депутатам здати національні інтереси України і відмінити мораторій. Його треба посилювати, перекрити повністю контрабанду на митниці і продовжувати термін його дії. Нагадаю, що в Канаді обмеження на вивезення необробленого лісу діє з 1906 року, а в Сполучених Штатах Америки – з 1926 року. І саме цими державницькими міркуваннями і командна Ляшка, і всі проукраїнські депутати парламенту керувались, запроваджуючи мораторій. Тому ми не дамо залишити Україну без лісу, а українців – без роботи і нормальної заробітної платні. Мораторій має бути збережений і посилений.

Звичайно, і я надіюся, що в цій залі завтра буде дійсно повний зал, і ми будемо приймати ці закони, законопроекти, які ми назавтра налаштовані прийняти. І я думаю, що слідкувати обов’язково буде весь народ України хто буде в залі, хто не буде. Але насамперед я свій виступ хочу розпочати із слів Андрія Парубія, нашого спікера, який дійсно розпочав за те, що 24 серпня було сказано Президентом нашої країни про відміну параду. Чи оптимістично він дивиться вперед, чи переживає наш Президент за Україну – звичайно, ні. Тому що ми бачимо море відгуків від всіх ветеранів АТО, даже від простих українців, які кажуть, що оптимістично дивитися вперед і переживати за долю своєї країни, і показати свою міць, я думаю, що це питання номер один, і це повинно бути в нашій країні. І я більше ніж впевнений, що все рівно, якщо даже парад не відбудеться 24 числа, ми всі прийдемо туди. Ми прийдемо для того, щоб все-таки показати, на відміну від песимізму нашого Президента, оптимізм, щоб все-таки Україна сьогодні є її велич, є її воїни, є її атовці, які захищають нашу країну. Звичайно, чи буде завтра зал заповнений народними депутатами? Я думаю, що буде. Буде тому, що кожен сьогодні на окрузі і приїде сюди, приїде для того, щоб його виборці побачили, чи буде він голосувати за Закон про мову… за Закон про вибори. А я думаю, що даний законопроект ми повинні прийняти. І, все-таки, він дасть можливість забути про це "гречкосіяння". Тому що сьогодні питання номер один на виборчому окрузі – це "сіють" далі і продовжують гречкою. Я вже говорив з цієї трибуни, тому що один із кандидатів наших на Вінниччині, на моєму 15 окрузі, мабуть, уже не тільки "засіяли" всім гречкою за останніх 2-3 роки, а й оділи майже весь округ бабок стареньких, оділи очки. Оділи очки, щоб вони розрізнили, хто такий кандидат від олігарха, а хто такий кандидат, який хоче щось зробити на своєму окрузі. І я думаю, що ми знову ж таки не повинні наступати на одні й ті ж самі граблі. Ми наступаємо, а потім в кінці кажемо, не такий парламент, не того ми обрали. І якщо ми знову будемо обирати за гречку і знову ми будемо обирати тих, хто сьогодні дає взятки, і той, хто сьогодні, дійсно, купує на своєму окрузі, ми будемо мати такий самий аналогічний парламент. Тому дуже б хотілося, щоб ми не за це думали, як "посіяти" гречкою, а подумали за наших селян, за наших фермерів, за наших пенсіонерів, які отримують малі зарплати. Ми повинні далі продовжувати всі реформаторські закони для того… СПОРИШ І.Д. Для того, щоб, дійсно, нашим людям стало краще жити. І не тому, що цього ми не хочемо. А тому, що ми бачимо, що все-таки не такий вже аж наш бюджет нашої країни, де можна це зробити. Але, мабуть, при тому, що наша Верховна Рада є і являється, і буде являтися однією з найкращих Верховних Рад по тому, що прийнято, дійсно, нормальних реформаторських законів…

А комусь не подобається, що я це голосно сказав? Ще раз скажу: слава Україні! Бачите, як зараз йде реакція на це гасло з боку певних моїх колег, і мені дуже прикро. Але мій виступ сьогодні не про це. Ви знаєте, я хочу з цієї високої трибуни звернутися до нашого новообраного гетьмана, який дуже хотів отримати булаву і якнайшвидше. Я хочу нагадати йому, що булава – це булава гетьманська, булава Головнокомандувача. я дуже хочу попросити, шановний пане Президент, висловіть свою чітку позицію, як ви бачите подальший розвиток нашої держави, нашої української мови, нашої української церкви, що ви думаєте з приводу декомунізації, з приводу війни, ЄС, з приводу НАТО – з референдумом чи без референдуму. Я хочу почути чітку позицію саме вашу, пане Президент, а не ваших спікерів, які сьогодні висловлюють свою думку з трибуни своїх тих владних кабінетів замість того, що її вже на кухні. Я хочу, щоб ви перестали і очистили свої ряди від посіпак Януковича, які не мають морального і законодавчого права бути сьогодні у владних кабінетах. Але саме головне: якщо Головнокомандувач цурається свого війська, то він не може бути Головнокомандувачем, якому буде це військо довіряти. Якщо ви не хочете з нами разом вийти на цей цей марш нескорених, якщо ви скасовуєте парад, заради примарних премій. Ви знаєте, моїм побратимам треба не премії, нам треба гордість і повага до наших Збройних Сил, до Збройних Сил України, які сьогодні на передовій стоять. І, можливо, комусь сьогодні не подобається гасло "Слава Україні!", що воно дуже голосно так звучить, але тим не менше ми за нього вмирали, і мої побратими взривали себе гранатами, щоб не попасти до ворожих лап. Тому я закликаю всіх підтримати ті тези, які сказав спікер парламенту, і 24-го вийти на парад нескорених без нашого Головнокомандувача, якщо йому так це дуже не до вподоби. Слава Україні! Героям слава! Я запрошую до виступу Березу Борислава Юхимовича. Будь ласка. Вчора на Троєщині пройшли публічні слухання з приводу того, що місцеві жителі проти побудови на Троєщині сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. Незважаючи на те, що мешканці не хочуть, влада наполегливо робить все, що хоче вона. Київська влада, як завжди, бреше, і розповідає, що там нічого не будується. Так, в цьому вона каже правду. Дійсно, на Троєщині поки що нічого не будується, але всі знають, що земля біля ТЕЦ № 6 виділена під цільове призначення під побудову сміттєвого заводу. Не важливо, що вони будуть розповідати, що там немає чогось зараз, чи не буде – ми знаємо, що влада бреше. Тому що в Києві єдина ділянка, яка призначена під побудову такого заводу, це саме на ТЕЦ № 6 на Троєщині. Іншого місця київська влада не виділяє. Вона бреше. Бреше, як колись брехала перед виборами в мери Києва, коли Кличко обіцяв, що не буде забудована набережна на Микільській Слобідці. Поїдьте і подивіться: зараз там є високоповерхівки, які побудував його великий товариш пан Микитась. Він теж обіцяв тоді, що після виборів нічого не буде. Да, нічого не сталося, тільки побудували те, що обіцяв Кличко не будувати. Він обіцяв, що замінить фільтри у 2017 році на заводі "Енергія", і не заміняє. І я можу сказати, вони брешуть, вони роблять політичні заяви, але не підтверджують їх документами. Єдине, що хочуть жителі Троєщини, те, щоб нам дали рішення Київради про те, що скасовується цільове призначення землі, і затвердження це рішенням КМДА, що там не буде сміттєспалювального або сміттєпереробного комплексу. Замість того з'являються тільки публічні заяви від високопосадовців, від мера до його заступників, які розповсюджують посіпаки та проплачені ЗМІ для того, щоби знову обманути мешканців Троєщини. Не обманите, не побудуєте! Робіть публічну заяву після того, як Київрада скасує цільове призначення, і після того, як голова КМДА, поки що пан Кличко, підпише його, і після того ми повіримо, що на Троєщині не буде сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. Ми не проти заводу, але не в черті міста Києва за межами Києва, за. Тому що Київ повинен дихати чистим повітрям, і Троєщина хоче дихати чистим повітрям, а не бути головною сміттєзвалкою міста. Дякую.

вимагаю від імені всіх наших воїнів-іноземців підписати Закон про надання воїнам-іноземцям громадянства. Більше місяця вже пройшло, як наш парламент в другому читанні затвердив цей законопроект. Залишився ваш підпис. В своїй інавгураційній промові ви казали, що ви будете надавати громадянство всім гідним українцям, всім гідним тим, хто захищає нашу Батьківщину. бійців зараз іноземців на фронті чекають вашого підпису, виконайте свій обов'язок. Ви відмінили парад. Честь нації неможливо купити за одну тисячу гривень, честь і гідність воїнів неможливо купити за одну тисячу гривень. Вчора у нас було 9 поранених, за цей місяць – 400 поранених. Ще раз кажу, 400 поранених, серед них – 4 волонтери. Вони зараз в госпіталях і в лікарнях. Про них треба турбуватися буде, як про тих як 20 тисяч поранених за 5 років війни. Ви хочете відрізнятися від нашого попереднього Президента – віддайте Феофанію зараз на реабілітацію наших воїнів. Ваша лікарня, яка під вами, під Президентом, повинна бути реабілітаційним центром для наших воїнів. У вас лежить в Адміністрації, або у вашому Офісі Президента, звернення, де підписалися 150 депутатів. Не можете віддати "Феофанію" – віддайте в Пущі-Водиці санаторій, який належить вашій Адміністрації Президента. У нас в країні, на жаль, до сих пір немає для контужених воїнів жодного закладу, а вони у нас кожен день. І ще хочу нагадати всім нашим керманичам. За цей місяць загинуло 58 кращих громадян України. Серед них Ірина Шевченко, медик, "мама морпєхів". Я надіюсь, що наступний парламент кожного разу, коли буде гинути кращий громадянин країни, захищаючи нашу Батьківщину, буде свої засідання починати з вшанування їх пам'яті. Прошу вшанувати всіх, хто загинув за нашу країну.

Я буду говорити про те, що визначає наше майбутнє: про освіту, про науку, про інтелектуальну власність. І тому я хочу подякувати всім тим, хто приймав участь і зробив так, що наш комітет підготував і подав, і прийнято в цілому 26 законів України і 36 постанов, які визначають наше майбутнє. Я особливо хочу подякувати членам нашого комітету, які приймали участь в 111 засіданнях нашого комітету, з яких 26 було розширених і 15 виїзних. Це Іван Григорович Кириленко, це Володимир Михайлович Литвин, це Тарас Дмитрович Кремінь, це Олексій Олексійович Скрипник, це Ірина Мирославівна Констанкевич, це наш "співаючий ректор" Михайло Михайлович Поплавський, і це людина, яка очолювала комітет, це Лілія Михайлівна Гриневич, яка сьогодні є міністром освіти і науки України. Я також дуже хочу подякувати Марині Анатоліївні Порошенко за те, що вона активно співпрацювала з нашим комітетом, і завдяки цьому ми прийняли дуже важливий закон – Закон про інклюзивну освіту. Шановні друзі, наш комітет прийняв дуже важливі закони. Це і Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність", це базовий Закон "Про освіту", це Закон "Про фахову передвищу освіту", який вже підписав новообраний Президент України Володимир Зеленський, це дуже важливий для всіх нас Закон 7466, це Закон про ефективне управління майновими правами правовласників, тобто те, що визначає роботу в сфері інтелектуальної власності. Шановні друзі і колеги, ми співпрацювали з вами разом. Ми змогли пройти певний шлях, ми відбудували нову конструкцію освітнього простору, але, на жаль, нам дуже багато чого і не вдалося. І не вдалося зреалізувати те, щоб наші вчителі і вихователі дитячих садочків отримували зарплату хоча б на рівні національного поліцейського, тому що 4 тисячі – базова зарплата для вихователя і 4600 – для вчителя і в той же час базова заробітна плата для поліцейського 9 тисяч – це не є нормально. розуміючи той шлях, який ми пройшли, і те, що ми зробили з вами разом, спільно заради розбудови нашої України і розуміння того, що потрібно зробити в наступний термін для того, щоби зробити потужним фундамент розвитку нашої вільної України, ми відповідальні за наше майбутнє, і ми будемо і далі формувати це майбутнє через відповідне законодавче поле. Дякую всім вам, шановні колеги. І слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Романова Анна Анатоліївна. тут казали, що багато чого не вдалося у сфері освіти. А я хочу сказати, що, на жаль, ця Верховна Рада та цей уряд забув про одну величезну та цікаву для всіх країн світу індустрію. Про ту індустрію, яка б могла приносити в економіку України мільярди доларів, але вона, вийшло так, що не потрібна нинішнім представникам влади. Я кажу про українську туристичну індустрію. Ви знаєте, у цій Верховній Раді було напрацьовано понад десяток законопроектів, які би допомогли нашій українській туріндустрії, нашим курортам, нашим цікавим цікавим туристичним об'єктам запуститися, зробити так, щоб українці не їздити, не настільки масово їздили закордон і навіть не подорожували Україною. зараз наші співвітчизники всі ці роки зміцнюють економіки Єгипту, Туреччини, інших держав. Лише за останній рік 8 мільярдів доларів українці купили туристичних путівок, ще 5 мільярдів доларів по безготівкових розрахунках витратили в інших країнах, забуваючи про рідну країну. Чому так? А тому що всі законопроекти, які були спрямовані на розвиток української туріндустрії, вони виносились або по середах, або взагалі не доходили до зали парламенту. Я кажу про Закон України "Про туризм", який якраз визначає пріоритетність розвитку в'їзного та внутрішнього туризму України та вводить дієві механізми, запобіжники порушення прав українських та іноземних туристів. Ви знаєте, що вже котрий рік поспіль відбувається колапс із затримками авіарейсів, із порушенням прав туристів, коли вони прилітають до якогось готелю, а їх селять у готель значно нижчого рівня. Також ми не ухвалили Закон України про знижений НДС про всі об'єкти… для всіх об'єктів туристичної індустрії. Так відбувається в усіх країнах Євросоюзу. І ви знаєте, що на сьогодні податки для туріндустрії української найвищі на цьому європейському континенті. Ми не ухвалили рекомендації парламентських слухань, вірніше, ми їх ухвалили, але вони виконані на один відсоток. І ще багато законопроектів, які демонополізують український залізничний транспорт, які запускають річкові круїзи бо ми втратили шляхи річками, законопроекти, які вводять сприятливий туристичний збір, які створюють туристичні фонди. Але, ви знаєте, я хочу подякувати кожному депутату, кожному, кожному своєму колезі, який розумів пріоритетність запуску української туристичної індустрії, який був співавтором цих законопроектів. Я дуже вірю… Я дуже вірю і сподіваюсь, що ви потрапите в наступний парламент, і в цьому сенсі він буде більш ефективний, і Україна заробить мільярди доларів на туризмі, а також поліпшить свій імідж, бо туризм – це якраз головний інструмент поліпшення іміджу кожної країни. Розвиваємо нашу гостинність! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова запрошується Опанасенко Олександр Валерійович. Шановні колеги, завтра, 11 липня, у нас останній день восьмої каденції, коли, я думаю, що у нас буде продуктивне та ефективне голосування, і ми зможемо прийняти, нарешті, виконати ту, нарешті, обіцянку і прийняти Виборчий кодекс, і прийняти багато важливих законопроектів, про які нас давно чекають багато українців. Я прийшов сюди безпосередньо зараз для того, щоби закликати нас бути завтра та проголосувати за важливий закон для українських пацієнтів, для двох мільйонів українських пацієнтів, Закон 10313, який називається "щодо забезпечення фундаментального права особи на життя". Простими словами, це закон для того, щоб дозволити медичне використання конопель і дозволити нашим пацієнтам використовувати ліки, які якраз вироблені із цієї забороненої рослини, яка заборонена зараз в Україні. Трохи давайте зосередимося на міфах, які зараз ходять тут, у Верховній Раді, і багато дублікуються і розповсюджуються в засобах масової інформації. один з головних, що нібито достатньо для того, щоби, закон не потрібен, нібито достатньо зміни в підзаконні акти. На жаль, для того, щоби врегулювати це питання, дозволити виробництво ліків, дозволити наукові дослідження та безпосередньо виробництво сировини, ми маємо врегулювати правовий статус використання цієї речовини, цих рослин в нашому національному законодавстві. Другий міф, який існує, він стосується того, що нібито прийняття такого важливого цивілізаційного кроку збільшить наркоманію в Україні. Досвід країн та багато досліджень та країн, які лібералізували своє законодавство по поводженню з наркотичними речовинами, навпаки, показали, що такий крок зменшує "чорний" ринок і зменшує цікавість громадян до цих речовин. Ключове, що після цього кроку, наші пацієнти отримують доступ до якісних контрольованих лікарських засобів по контрольованій схемі, по рецептах, там, тощо, які вироблені під контролем держави Україна. Минулого тижня ми отримали зворотній зв'язок і два зауваження стосовно нашого законопроекту. Перше – це стосується того, що неможливо дозволяти вирощування для власних потреб та необхідність прибрати вищі навчальні заклади з процесу дослідження та принципів вивчення цієї рослини. Ми підготували пакет змін. Завтра, якщо буде така нагода, в цьому, в нашому парламенті приймати цей закон, під текст законопроекту вони будуть прибрані з тіла цього законопроекту. Тобто ми приберемо будь-яке нагадування стосовно чотирьох кущів та безпосередньо вищих навчальних закладів в цьому законопроекті. Шановні колеги, я сподіваюсь, багато наших сусідів вже зробили цей цивілізаційний крок, вони зробили цей необхідний крок для своїх пацієнтів. Я хочу сказати, що два роки тому це зробили в Польщі, три тижні тому це зробили за поребриком, вони прийняли цей законопроект. Я хочу сказати про це: більшість з наших сусідів це зробили. Давайте це зробимо завтра разом для наших двох мільйонів пацієнтів. Дякую.

Шановний народе України, шановні друзі, цього тижня добігає до свого безславного кінця це восьме скликання, прости Господи, Верховної Ради. І апогеєм этого апофеоза є те, що на цьому тижні парламентський Комітет з питань свободи слова розглядає проект Закону о дематюкізації. Так вийдіть, шановні колеги, на вулицю і запитайте, що люди думають про цей парламент, про цю коаліцію. І ви що, хочете пересадити всю країну? Друзі, 21 липня у нас є шанс обрати новий ефективний парламент, який буде не лише ефективним, таким фактором ефективності. Він може бути і фактором розвитку. Але, чи стане він цим стабілізуючим фактором? Це залежить від того, кого оберуть люди. У нас є зараз два серйозних ризики. Перший – непередбачуваність. Ніхто насправді не розуміє, кого ведуть в списках до парламенту і в списку, і по мажоритарним округам багато які партії. Особливо ті партії, які зараз хочуть використовувати такий попит на нові обличчя. Я всім нагадую, що 5 років тому цей парламент також вважався новими обличчями. 54 відсотки тут були нові люди. І що? Ми отримали оце те, шановні українці, що ви бачите останні 5 років і можете на собі почути ефективність цієї роботи. Друге – некомпетентність. Ми знову бачимо, що в Раду балотується багато шоуменів, спортсменів, активістів. Але хтось повинен же і працювати, шановні друзі? Ще в Стародавньому Римі говорили: "Хліба та зрелищ". вистачає. Видовищ і ця Верховна Рада дала багато. Але де ж хліб? Де ті, і в цьому парламенті, і ті, хто йде у новий парламент, де ті, хто буде давати хліб? І не лише хліб, але і ковбасу, м'ясо, сало – все те, що треба людям. Наприклад, в 2013 році… Мінімальна пенсія у перерахунку на долари зменшилась з 13-го року у 2 рази. Було 116, а зараз 60. 10 мільйонів українців вимушені поїхати працювати за кордон, щоб прогодувати свої сім'ї. Люди, якщо з цими виплатами, а у нас виплат в цьому році 18 мільярдів при бюджеті 34, курс буде мати ризик піднятися до 50 чи 70. Що вам ведучі корпоративів, активісти та музиканти зможуть зробити? Тому ми є тією професіональною командою, яка об'єднала мерів, яка об'єднала промисловців та підприємців і яка буде стабілізуючим фактором у новому парламенті. Ми готові допомогти, в тому числі новому Президенту задля того, щоб країна була ефективною, задля того, щоб люди жили краще, задля того, щоб війна якомога швидше скінчилась. Вибір за вами, шановні українці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тільки я мушу сказати, що для України і для українських сил цей парламент прийняв найбільш фундаментальні закони, які, звичайно, вас бісять, "Опозиційний блок", це і Закон про мову, про декомунізацію, про українську церкву. І я переконаний, що суспільство високо оцінить роботу восьмого скликання. А тіні з минулого, які йдуть сьогодні всіма колонами у Верховну Раду України, не будуть мати тут жодних перспектив, і ми не дамо їм реваншу і не дамо змогу поставити під сумнів усі досягнення, які були зроблені цим скликанням. І зараз запрошую до слова Гопко Ганну Миколаївну. Будь ласка. 10:40:30 ГОПКО Г.М. Доброго дня, шановні українці, ті, які сьогодні тут присутні в залі народні депутати. Дуже сподіваюся, що в четвер ми зможемо виконати один із наших боргів, а саме: ухвалити Виборчий кодекс. Це якраз і буде для нас надзвичайно важливим таким моментом завершення парламенту восьмого скликання після тих всіх важливих завдань, які нам вдалося зробити. Дійсно, після Революції Гідності, коли на дочасних виборах тут в парламент прийшли люди для того, щоб захищати нашу територіальну цілісність і суверенітет, нам за ці 5 років вдалося на міжнародній арені зробити Україну суб'єктом і справді захищати вміло наші національні інтереси. Тому мені як голові Комітету у закордонних справах хотілося дуже подякувати всім парламентарям, які натхненно працювали в різних парламентських асамблеях, які захищали наші національні інтереси, боролися за посилення санкцій, за звільнення українських громадян, за те, щоб Україна стала енергетично незалежна, за те, щоб заблокувати "Північний потік - 2", за те, щоб просувати питання нашої ідентичності, зокрема визнання Голодомору геноцидом. Тому я дуже сподіваюся, що в наступному скликанні ми побачимо, що ті ключові стратегічні цілі, зокрема набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, будуть продовжені, попри спроби реваншистів змінити вектор нашої політики. Також, колеги, я хотіла б сказати, що за це скликання ми багато докладали зусиль, щоб допомогти українським товарам знайти інші ринки збуту, зокрема завдяки Угоді про асоціацію і Угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з Канадою. Я сподіваюся, що завтра ми ратифікуємо ще Угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. І це ті можливості для того, щоб ми менше залежали, і взагалі Росія ніколи не могла більше нас шантажувати. Також, колеги, ми боролися за те, щоб ми отримали спрощення візового режиму з іноземними країнами, зокрема як Австралія, Японія. І вже зараз ті, хто має український паспорт, вони можуть вільно, безперешкодно 88 країн відвідати, а ще понад 50 за спрощеними процедурами на в'їзді. І тому, колеги, я хотіла б сказати наступному скликанню, що держава завжди має бути понад партії. І щоб в наступному скликанні ми бачили більше злагодженої роботи і пришвидшеної роботи для досягнення тих важливих завдань, які є. Нам далі важливо буде воювати і захищати нашу територіальну цілісність. І тому я вважаю, що потрібно дати можливість українським Збройним Силам під час Дня незалежності і всім громадянам України подякувати за те. що вони захищають нас Я думаю, що вони заслужили оплески від громадян під час загальнонаціонального параду, який має відбутися так само, як і в Державі Ізраїль, яка до 1973 року до останньої важливої битви, вони проводили паради. І ми, допоки ми не переможемо, ми маємо віддавати славу нашим військовим. І тому, шановні колеги, хочеться всім подякувати і сказати, що слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Я переконаний, парад відбудеться, і ми будемо там також разом стояти плече до плеча. І я хочу нагадати, що завершились виступи від народних депутатів. І ми продовжуємо розгляд правок Виборчого кодексу з відкритими списками. Нагадую, що сьогодні, коли ми завершимо розгляд, я закликаю зібратись і комітет, і робочу групу для того, щоб підсумувати нашу роботу над правками, підготувати ці правки, які нам необхідно внести перед остаточним голосуванням. Я хочу наголосити, що ці правки будуть опубліковані на сайті Верховної Ради України, щоб усі з ними змогли ознайомитись ще звечора. І зранку ці правки будуть роздані усім народним депутатам Апаратом. щоб усі завтра мали можливість ознайомитись з усіма правками і проголосувати позитивно за Виборчий кодекс. Це одне з зобов'язань цього скликання. Нагадаю, що усі політичні партії, які йшли в український парламент, обіцяли підтримати Виборчий кодекс. І завтра у нас буде історичний шанс і історична можливість його ухвалити. Тому ще раз закликаю завтра всіх бути в сесійному залі. 11 липня, об 11 годині ми маємо проголосувати за Виборчий кодекс.

Рішення не прийнято. Поправка номер 4151. ЧЕРНЕНКО О.М. Дана поправка, як і попередня, стосується особливостей реєстрації кандидатів на місцевих виборах, коли комісія може відмовити таким кандидатам. Але робоча група дану правку відхиляє, бо бачить інші варіанти.

Ця поправка виключає можливість самовисування на місцевих виборах, тому відхилила її робоча група.

Рішення не прийнято. 4155 поправка. 10:47:51 ЧЕРНЕНКО О.М. Вона відхилена робочою групою, тому що автор поправки хоче вилучити як одну з умов на реєстрації наявність громадянства іншої країни. Я вважаю, що в Україні єдине громадянство, громадянства іншої країни – це підстава для нереєстрації. Тому дана правка відхиляється, оскільки вона хоче прийняти цю норму, робочою

Рішення не прийнято. 4157 поправка. Врахована робочою групою. Вона редакційна, там посилання на номери статей. Тому врахувала робоча група дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4163 поправка. 10:51:27 ЧЕРНЕНКО О.М. Так само, стосується подвійного громадянства і неможливості балотуватись таким кандидатам, але автори правок хочуть вилучити таку норму, тому робоча група відхилила. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка 4165. Якраз ця поправка чітко говорить, за яких умов комісія може не зареєструвати кандидата, і тут говориться, що за умов припинення громадянства України чи наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави. Тобто саме така редакція, на нашу думку, є найбільш логічна, і робоча група

Рішення не прийнято. 4178 поправка. Вона доповнює неможливість бути зареєстрованими кандидатами недієздатними, є доповнення: або обмежена дієздатність. Але ми не розуміємо, що таке "обмежена дієздатність", тому думаємо, що така людина може балотуватися. Відповідно правку робоча група відхилила.

Рішення не прийнято. 4169 поправка. 10:54:18 ЧЕРНЕНКО О.М. Це стосується інших обставин, за яких кандидат не може бути зареєстрованим. Більше уточнюється, що таке інші обставини. Тому робоча група враховує дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4175 поправка. 10:56:44 ЧЕРНЕНКО О.М. Дана поправка, вона якраз дозволяє кандидатам, яким відмовили в реєстрації через неточності в поданих документах, повторно подати такі документи, виправивши неточності, але не пізніше, як за 37 днів до дня голосування. Тому логічна ця поправка, і робоча група її врахувала.

не зовсім ця редакція сприйнята робочою групою. Там буде наступна поправка, яку робоча група підтримала, з цього питання. А дана поправка робочою групою не підтримана.

Дана поправка врахована робочою групою. Вона стосується, якщо кандидат включений до кількох списків в різні ради, то він має надати нотаріально підтверджену заяву лише про одну раду, куди він хоче балотуватися. Можливо, його без його відома включать. Щоб це не було підставою зняття з реєстрації і там, і там, він має підтвердити особисто, де він хоче балотуватися. Тому дану поправку робоча група врахувала.

11:01:30 ЧЕРНЕНКО О.М. Дана поправка дає можливість комісії скасувати реєстрацію кандидата після повторного попередження за порушення. Але ми знаємо досвіди застосування таких норм, коли скасовували реєстрацію, ну, за несуттєві порушення популярних кандидатів, тому відмовились від такої норми, і дану поправку рекомендуємо відхилити.

Дякую. Хотів би звернути увагу на цю пропозицію. Йдеться про можливість за законом зняття з виборів тих кандидатів, які підкуповують виборців в різний спосіб. Насправді, людям це важливо розуміти: всі люди, які вас підкуповують, потім вас будуть обкрадати в набагато більших розмірах. Є кримінальна відповідальність за такі факти, це робота Міністерства внутрішніх справ, а ми хотіли би в законі надати виборчим комісіям повноваження знімати таких кандидатів. Їм не місце на виборах. розумію мотиви авторів поправки і поділяю їхні занепокоєння, але, виходячи з досвіду попередніх виборів, у тому числі виборів всі Януковича, коли можливість, сама можливість скасування реєстрації кандидатів… ну, були провокації підкупу, тобто кандидат не підкуповував, від його імені роздавали гречку і рішення суду або навіть без рішення суду комісія скасовувала таки реєстрацію, дійсно, людей, які були популярні, і таким чином лідерів перегонів збивали з виборів, ми відмовились в 2014 році від взагалі можливості скасування кандидатів. Є кримінальна відповідальність, ви правильно сказали, суд встановив, довели, людина може сісти у в'язницю навіть, якщо вона виграла вибори. Це місцеві вибори, там немає імунітету. давати можливість скасування реєстрації як засіб боротьби з незгодними, ну, ми такий підхід все-таки, робоча група відхилила. Хоча ми розуміємо, просто негативний є досвід застосування отаких норм в Україні. Тому робоча група відхилила, а депутати, будь ласка, хай визначаються, голосуючи за цю правку.

Дана правка, там вона терміни переглядає, за який час має комісія розглянути і прийняти рішення про скасування. Автори правок пропонують скоротити цей термін, але робоча група не погодилась з такою правою і тому рекомендує відхилити. Рішення не прийнято. Поправка номер 4188. 11:05:27 ЧЕРНЕНКО О.М. Дана поправка пов'язана з гендерними квотами. Суть поправки така: якщо комісія приймає рішення про скасування реєстрації депутата з виборчого списку, то партія має право подати і зобов'язана подати замість скасованого нового кандидата тієї статі з тим самим порядковим номером. Трошки це звучить так, але ми виходимо з того, що якщо реєстрація кандидата скасована, то партія вже не має права подавати інших. Просто в списку буде менше кандидатів. Хай партія більш відповідальніше ставиться до подальших своїх кандидатур. Тому дана поправка відхилена робочою групою.

Рішення не прийнято. 4189 поправка. 11:06:30 ЧЕРНЕНКО О.М. Редакційна поправка, але вона не сприйнята робочою групою, оскільки вона прив'язана до інших правок даного автора, які були відхилені. Тому і цю так само відхиляємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Відхилена робочою групою. Теж редакційна правка, стосується строків, але робоча група її не підтримала.

Рішення не прийнято. 4194 поправка. 11:08:54 ЧЕРНЕНКО О.М. Так само, ця правка, як і, ми про неї вже подібно говорили попередньо, це стосується гендерних квот. Якщо кандидат, скасована реєстрація або він вибув із балотування, щоби партія на його місце подала особу тієї статі, але ми з таким підходом, ну, ми взагалі проти того, щоби якщо когось... скасували реєстрацію, щоби партія знов когось подавала. Тобто, тому поправка не підтримана.

Рішення не прийнято. 4195 поправка. 11:09:42 ЧЕРНЕНКО О.М. Ця поправка стосується, щоб рішення про скасування реєстрації публікувалось не лише в місцевих ЗМІ, а й на веб-сайтах відповідних комісій, які прийняли рішення, тому цю поправку враховуємо. Ми за те, щоб всі територіальні комісії на місцевих виборах мали свої веб-сайти і оперативно публікували там інформацію, тому робоча група врахувала дану поправку.

Дана поправка теж повністю пропонує нову редакцію статті про скасування реєстрації і кандидата. Багато корисного, що є в цій правці, ми використали в попередніх правках. Але саму правку ми... цю не підтримує робоча група.

Рішення не прийнято. 4275 Ідентична, вона теж забирає список кандидатів незалежних. Тому відхилена робочою групою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4211 поправка.

Рішення не прийнято. 4212 поправка. а й звернулася з відповідною заявою до правоохоронних органів. Бо раніше, якщо комісії встановлювали порушення, вони приймали своє рішення, і на цьому закінчувалось. Цією поправкою ми зобов'язуємо комісії звернутися до правоохоронних органів, порушники несли певну відповідальність. Тому дану правку робоча група врахувала.

не придатний для даного кодексу, проголосованого в першому читанні. Тому цю правку відхиляє робоча група. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4494 інші комісії, хоча в Автономній… територіальна комісія Криму така сама територіальна комісія, як і всі інші. Тому дану правку ми врахували. Вона знімає це виділення. Робоча група врахувала дану правку.

тому що вона, ну, знову розділяє виборчі комісії в різні, хоча процедура для всіх однакова. Тому відхилена дана правка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

сюди намагаються імплементувати. Робоча група не підтримала дану правку.

Ця поправка якраз уточнює переліку тих, хто не може бути довіреною особою кандидатів або уповноваженою особою партій, щоби не могли бути такими довіреними особами держслужбовці, судді, прокурори, тобто дається вичерпний перелік. І тому робоча група підтримує дану правку. Рішення не прийнято. Наступна поправка 4456. Редакційна: це замінити "органи внутрішніх справ" на "Національну поліцію", більш сучасний термін. Тому робоча група врахувала дану правку. Рішення не прийнято. Наступна поправка 4456. Вона стосується того, що не можуть бути довіреною особою ті, хто відбуває покарання в установах кримінально-виконавчої системи. Це логічно, і така правка робочою групою врахована.

посвідчувати висунення уповноваженої особи, що це має бути або та організація партії районна, або організація вищого рівня. Обласна, наприклад, організація партії може засвідчити своєю печаткою уповноважених осіб районного списку. Тому дана поправка врахована робочою групою.

не мають печаток, то їхні документи можуть завіряти партійні організації вищого рівня. Тому робоча група враховує дану правку.

Рішення не прийнято.

11:40:06 ЧЕРНЕНКО О.М. Врахована робочою групою. Знову йдеться про те, що в партійній організації вищого рівня можуть завіряти документи організації нижчого рівня, якщо в тих немає печатки.

Рішення не прийнято. 4264 поправка. 11:40:37 ЧЕРНЕНКО О.М. Врахована робочою групою. Вона аналогічна попередній. Йдеться про можливість партійних організацій вищого рівня завіряти документи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

О.М. Да, яка дає можливість уповноваженим особам, наприклад, партії в обласну раду бути присутніми на засіданнях районних комісій, хоч і виборах в районну раду. Тому робоча група врахувала дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4418. Це якраз правка робочої групи. Вона говорить про те, що добровільні внески особи у виборчий фонд кандидатів і партій мають обмежуватись розміром максимального внеску, встановленого Законом "Про політичні партії в Україні". Тобто ми виходимо з такої аналогії: скільки за Законом про політичну партію особа може внести, навіть не у виборчий період, у міжвиборчий період внесок, такий самий внесок він може внести, але не більший, у виборчий фонд кандидата чи партії. Тому дана правка підтримується робочою групою.

йдеться про те, щоб ті інформаційні буклети про партії і кандидатів, які будуть на дільницях, також були надруковані шрифтом Брайля для людей з обмеженими вадами зору. Тому робоча група врахувала дану правку.

Рішення не прийнято. 12 година, і відповідно до Регламенту я оголошую перерву в ранковому засіданні до 12 години 30 хвилин.

Рішення не прийнято. 4354-а. Прошу, народний депутат Пташник. Дякую, шановні колеги. Мене дуже обурює ця "плідна" (в лапках) дискусія навколо законопроекту по Виборчому кодексу. Тому що з кожним днем, на жаль, у нас народних депутатів, які беруть участь у дискусії, у дискусії, в голосуванні, присутніх у залі, стає все менше і менше. Але, тим не менш, я по своїй поправці хочу сказати, що дана поправка встановлює гарантії захисту якості бюлетенів. Я пропоную додати, що бюлетені мають бути надруковані саме на папері, власне, вимоги до якого встановлюються Виборчим кодексом. В іншому випадку друк на будь-якому іншому папері може призвести до того, що ці бюлетені будуть несправжніми, їх зможуть підробляти. І, фактично, ви розумієте, що це може призводити до фальсифікації виборів. Тому вберегти бюлетені від підробки, від вкидання недійсних фальшивих бюлетенів – це наша з вами задача. Тому я буду просити підтримати мою поправку. Дякую. Вікторія, ми вже з цього приводу мали дискусію, коли подібну поправку ти відстоювала в попередній раз. Позиція робочої групи така, що кілька тисяч бюлетенів не кількісно, а різного типу бюлетенів на місцеві вибори виготовити з елементами серйозного захисту неможливо технологічно. Тому ми не маємо ні коштів, ні обладнання, ні стільки паперу. Тому робоча група дану правку відхиляє.

рішення не прийнято.

Рішення не прийнято. Поправка номер 4464, народний депутат Пташник. Прошу включати мікрофон. 13:19:27 ПТАШНИК В.Ю. Колеги, я би хотіла скористатися цією можливістю і, все ж таки, звернутися до всіх народних депутатів. Тому що я сподіваюся, що завтра Виборчий кодекс буде проголосований саме в тій редакції, яку підготувала робоча група. Але ви знаєте, для того, щоби парламент наступного скликання став насправді ефективним, насправді діючим, очевидно, що він має розпочати з реформи, власне, парламенту. Тому що наразі в сесійній залі присутні, от я нарахувала, 32 народних депутатів. Мені здається, що це неадекватна ситуація. І коли я бачу, що навіть мій опонент по округу 223-му в місті Києві також відсутній, я його не бачила на цьому тижні. Я думаю, що це неадекватна ситуація, коли депутати в робочий час займаються виборчою агітацією. Що стосується моєї поправки, то вона пропонує внести зміни в порядок обчислення виборчої квоти для багатомандатного виборчого округу. І на мій погляд, там є адекватніша схема для, власне, підрахунку цих кількості мандатів. Тому я буду її просити підтримувати.

кілька багатомандатних округів, наприклад, в межах міста Києва, до вибрів в міську раду. І є підхід такий, що виборчу квоту, ціну мандата робити для всіх округів однакову, врахувавши як загальну кількість, це виборці Києва. Підхід депутата Пташник: щоби для кожного виборчого округу була своя виборча квота залежною, вона може відрізняться залежно від явки на тому чи іншому окрузі. Ми пішли по моделі, ту, яку пропонуємо в частині про парламентські вибори, де є єдина загальна виборча квота для всієї України, тому на місцевих виборах в обласні, міські ради ми зробили ідентично: для депутата ради, Київради, обласної ради ціна мандата, виборча квота однакова незалежно, в якому округу він обирався. Тому ми підтримали такий підхід і відповідну правку робоча група відхилила.

Відхилена робочою групою

Рішення не прийнято. 4473-я. Прошу народний депутат Пташник. 13:24:51 ПТАШНИК В.Ю. Дякую. Ця моя поправка логічно пов'язана із попередньою, тому я не буду на ній наполягати. Я зрозуміла логіку голови робочої групи. Але я прошу, користуючись цією можливістю, звернути увагу на те, що коли ми будемо голосувати, все ж таки ми маємо повернутися до редакції, яка була напрацьована робочою групою, і розглядати саме ті поправки, які були напрацьовані робочою групою. Тому що ця редакція більш збалансована, вона вивірена. І через те, що народні депутати відсутні на пленарному засіданні, мені здається, що ми не маємо втратити той якісний продукт, який був підготовлений також за участі представників громадянського суспільства і експертів, які спеціалізуються спеціалізуються на виборчому законодавстві. Тому я буду голову робочої групи просити дуже уважно за цим слідкувати. Щоб завтра саме ми голосували цю редакцію. Дякую. 13:25:46 ЧЕРНЕНКО О.М. Дякую. У нас як би нема іншого вибору. Ми маємо повернутись до тих поправок, які були в робочій групі. Вони, можливо, не всі ідеальні і теж суб'єктивні. Але вони значно покращують редакцію першого читання. Тому що без них, ну, я би сам ризикував… не ризикував би голосувати за документ. Звичайно, ми це все сьогоднішнє обробимо, подивимось, які поправки були відхилені, які треба повторно повернутись, над цим працюємо. А поки що дана поправка відхилена і автор розуміє чому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

ЧЕРНЕНКО О.М. Да. Це поправка, яка пропонує нову редакцію статті 58 кодексу, поправка, яка пропонує альтернативну модель

Рішення не прийнято. Наступна поправка 4456.

92-а, це поправка автора альтернативного кодексу Писаренка. Відповідно, все-таки поправку робоча група відхилила. Добре. Я зрозуміла. Але є стосовно 4491 поправки суб'єкт законодавчої ініціативи Вікторія Пташник. Ми вже проголосували, але коментар. Прошу. Я тоді прокоментую просто. Моя поправка пропонувала прибрати статтю 583 про визнання виборів недійсними. Тому що редакція першого читання, вона передбачала, що вибори можуть бути визнані недійсними, якщо під час виборчого процесу або підрахунку голосів допущено порушення вимог цього кодексу, які вплинули на результати виборів, тобто така досить, ви розумієте, норма, якою можна користуватися. Незрозуміло, які саме це випадки. І якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним, становить неменше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць на території єдиного обласного чи міського виборчого округу. Ви знаєте, є, зокрема, навіть в Києві дільниці, де вибори визнавалися недійсними через, там, певні порушення. Я не знаю, наскільки вони були адекватні чи ні, але у мене є підозра, що з таким штучним інструментом для визнання виборів недійсними, можуть просто користуватись ті, які бачать, що вони не перемагають на конкретному відповідно, будуть це блокувати. Тому у мене була пропозиція таке положення виключити в частині, де йдеться про розподіл мандатів, там застосовується запропонована ваша схема: на кожний багатомандатний виборчий округ рахувати різну виборчу квоту. Відповідно, оскільки у нас інший підхід, тому ми поправку взагалі відхилили. Але те, на чому ви наголосили, щодо невизнання недійсними, воно залишається в інших поправках, частково вона буде врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ну, ми ще мали голосування стосовно 4491 поправки: рішення не прийнято. 4492 поправка робоча група пропонує відхилити. Прошу голосувати.

Вона по ній тільки що доповіла. Вона теж наплутала. Рішення не прийнято. 4494 поправка. 13:36:29 ЧЕРНЕНКО О.М. Вона відхилена робочою групою. Якраз стосується, щоби забрати з редакції першого читання статтю, яка стосується визнання виборів недійсними. Автори поправки хочуть її виключити,

Ця поправка якраз стосується і наступні поправки удосконалення механізму визнання виборів недійсними. Ми враховуємо всі ці поправки. Але найбільш якісна буде це та, яку розробила робоча група. Але давайте врахуємо і цю дану поправку,

Якраз ця поправка, робоча група розробила в цій поправці найбільш оптимальний, на нашу думку, механізм визнання виборів недійсними і, власне, пропонує свою редакцію частини першої даної статті. робоча група, звичайно, підтримує такий підхід і сама його запропонувала.

в редакції першого читання, якщо комісія визнає вибори недійсними, вона в той же день має оголосити наступні. Але ця поправка прибирає слова "в той же день", даючи можливість оскаржити дане рішення. Відповідно, робоча група підтримує і врахувала дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4509-а. ЧЕРНЕНКО О.М. Дана правка, це авторів, які пропонують іншу виборчу модель. Відповідно вони пропонують інший спосіб реєстрації депутатів. Ми вже тут говоримо про місцеві ради. робоча група дану правку не підтримала.

Рішення не прийнято. 4512 поправка. 13:45:35 ЧЕРНЕНКО О.М. 12 поправка так само, як і попередня, вона хоче виключити з кодексу списки незалежних кандидатів. Робоча група не підтримала дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 4513 поправка. певної політичної партії і відмовляється входити до фракції цієї партії або увійшов, а потім вийшов з фракції, що це є підставою для припинення його депутатської діяльності, забрати в нього мандат завести в місцеву раду нового депутата, наступного за списком. Але, ну, робоча група, я особисто завжди був противником імперативного мандату, відповідно, робоча група, ну, було наше консолідоване рішення - не підтримувати даний підхід.

Виборчого кодексу і зараз приступаємо до "Перехідних положень". Якраз "Перехідні положення", багато в чому вони важливі і ключові, тому що саме ці правки, вони… і "Перехідні положення" регулюють, коли ми запускаємо Виборчий кодекс, що потрібно зробити Кабінету Міністрів, Центральній виборчій комісії, іншим органам. Так само поправки є абсолютно різні. тут робоча група має свою позицію, але я думаю, що завтра, коли ми будемо голосувати в цілому, теж треба дуже уважно віднестися до цих правок. А поки що правка 4515, про яку говорили, взагалі пропонує виключити "Перехідні положення", які стосуються підготовки і навчання членів виборчих комісій. Ви знаєте, що в редакції першого читання була обов'язкова сертифікація майбутніх членів комісій. Потім в редакції першого читання "Перехідні положення"… ГОЛОВУЮЧИЙ. Відтермінували запровадження. Але оскільки ми своїми правками взагалі виключити обов'язкову сертифікацію, відповідно дані правки "Перехідних положень", вони теж вилучають статті, які стосуються питання сертифікації членів виборчих комісій. Відповідно всі ці правки робоча група врахувала, в тому числі і правку 4515.

13:51:13 ЧЕРНЕНКО О.М. Дана правка, вона хоче внести зміни і ті статті, за вилучення яких ми попередньо проголосували, але оскільки підхід такий, що взагалі вилучити ці статті, то немає сенсу вносити в них зміни. А відтак робоча група відхиляє дану правку. Рішення не прийнято. 4523-я. нову редакцію статті "Перехідних положень" 587, де йдеться про навчання і підготовку членів комісії. Ми відхилили дану правку, бо… ми відхиляємо сам принцип, да.

Дана поправка, вона не стосується комісії, вона стосується того, що наступні чергові вибори будуть проводитися не точно за тою системою, яка є в кодексі, а за певним її гібридом. І відповідно робоча група відхилила дану правку.

Дана правка автора альтернативного Виборчого кодексу. Теж там є своє бачення на навчання членів комісії, але робоча група це не підтримала.

13:53:31 ЧЕРНЕНКО О.М. Дана правка, вона стосується того, пам'ятаєте, що ми говорили, що пріоритетне право подавати людей в комісії мають лише депутатські фракції. Але оскільки в даному скликанні є і фракції, і групи, то автор поправок пропонує, щоб вже на наступні вибори пріоритетне право в комісії мали і фракції, і групи. Тому що після пропорційних виборів груп не буде, будуть лише фракції, але на наступні вибори щоби групи мали таке само право. Але робоча група відхилила дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. 4525-а. статтю "Прикінцевих положень" з редакції першого читання не тому, що ми проти, щоб така стаття була, а власне, ми потім через свою поправку запропонуємо свою редакцію. Тому дана поправка робочої групи, відповідно, рекомендація робочої групи її врахувати.

Дана правка, вона пропонує… Дивіться, у нас в "Перехідних положеннях" написано за те, що ми проголосували в першому читанні, що цей кодекс набирає чинності з 1 січня 18-го року. Тобто ми вже живемо всередині 19-го року, відповідно, положення першого читання, воно вже не можна виконати, відповідно, кожен пропонує свої варіанти правок. І в даному випадку депутат Одарченко пропонує, що за винятком положень, які стосуються місцевих наступних чергових виборів, але ми, ну, більш глобально до цього підійдемо наступними правками. Тому дану правку відхиляємо як таку, що, ну, вирішує частину проблеми, але не всю. Дякую.

окремих його статей, які стосуються окремих видів виборів, але це не комплексний підхід, тому дану поправку робоча група відхиляє. Рішення не прийнято. 4525-а. Дана поправка вона говорить, що кодекс вступає в силу з дня його офіційного опублікування. Але тут ми теж розуміємо, що є проблеми серйозної підготовки до даних, ну, до виборів, якщо ми його сьогодні опублікуємо, наприклад, чи завтра, у нас будуть позачергові вибори в окремих місцевих радах, то не можна, щоб рада одна частина обиралась за одною системою, інша – за іншою. Відповідно, ну, теж цей підхід робоча група не сприйняла

через 6 місяців. Потім там є прив'язка за півроку до наступних чергових місцевих виборів. Ну, знову ж, часткове вирішення проблеми, поправку робоча група рекомендує відхилити.

Рішення не прийнято. Поправка номер 4527. в частині місцевих виборів з наступних чергових. Ну, але робоча група частково, ну, погоджується на такий підхід,